Hrvatska narodna banka je dostavila navedeno izvješće koje ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja Hrvatske narodne banke, viceguverner Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Možemo reći da je zadaća osnovna zakonom utvrđena zadaća Hrvatske narodne banke u 2006. godini bila ostvarena. Rast dakle cijena, govorimo o cijenama kao osnovnoj zadaći je usporio i u toku te godine usporio je za 1,6 postotnih bodova, sa 3,6% na kraju 2005. godine na 2% na kraju 2006. godine. Stvaranju pogodnog okruženja za održavanje te niske inflacije pogodovala je stabilnost tečaja kune prema euru što je stabilizirala inflacijska očekivanja i također uvozne cijene iz euro zone, a isto tako prilično jaka apricijacija eura u odnosu na dolar, a samim time i kune u odnosu na dolar koja je na neki način suzbila, odnosno ublažila rast cijena nafte i drugih sirovina na svjetskom tržištu. Temeljna inflacija je također smanjena i to sa 3% na kraju 2005. godine na 2,3% u prosincu 2006. godine. U isto vrijeme gospodarski rast je ubrzao i to sa 4,3% u 2005. na 4,8% u 2006. godini. Dinamiziranje ekonomske aktivnosti tokom godine rezultat je prije svega jačanja investicijske aktivnosti, ali i oporavka finalne potrošnje. Investiciju fiksni kapital snažno su ubrzale u toj godini, gotovo 11%, dok je rast godinu dana prije toga iznosio 4,8% i njihov doprinos ukupnom rastu bruto domaćeg proizvoda iznosio je čak 3,2 postotna boda. Drugim riječima, više od dvije trećine dinamike rasta gospodarske aktivnosti treba pripisati upravo rastu investicija. Osobna potrošnja je također porasla i to za 3 i pol posto u skladu sa rastom njenih izvora, u skladu sa rastom plaće od oko 2%, u skladu sa rastom zaposlenosti 3,3%, a i u skladu sa rastom transfera stanovništvu, prije svega tu ću spomenuti i isplate prve dvije rate povrata duga umirovljenicima. Doprinos osobne potrošnje rastu bruto domaćeg proizvoda izrađena u postotnim bodovima iznosio je 2,1 postotni bod. Potrošnja države je također porasla za 2,2% i to je najsnažnije povećanje u zadnjih nekoliko godina tako da je i njen doprinos bio pozitivan, iznosio je 0,4 boda. U negativnom pravcu djelovale su međutim promjene kod neto inozemne potražnje za više od Sve u svemu, bruto domaći proizvod u prošloj godini nominalno iznosio je, dostignuo je 251 milijardu kuna. Gledajući taj gospodarski rast prema proizvodnoj metodi bruto domaća vrijednost je također porasla za 4,8% sa 4,1% kakav je rast ostvarila 2005. godine i to u svim kategorijama i kod industrijske proizvodnje koja je realno porasla za 4,7%, građevinarstvo je ponovno snažno ubrzalo rast u 2006. godini. Iznosio je 8,2% i to ne samo zbog cestogradnje i sličnih projekata, nego naročito zbog oživljavanja i od snažnog zamaha u radovima na zgradama. Trgovina je porasla za 3,4%, ugostiteljstvo 5,2%, prijevozi, veza 8,5%. Ubrzanje gospodarskog rasta imalo je i odraz na tržištu rada. Na kraju 2006. godine registrirano je 4,8% manje nezaposlenih. Radilo se o 293 000 osoba nego na kraju 2005. godine. Prosječna stopa nezaposlenosti je smanjena 16,6% a anketni podaci koji su napravljeni na međunarodnoj metodologiji, Međunarodnoj organizaciji rada, dakle podaci koji su međunarodno usporedivi pokazuju iste tendencije i pokazuju da je stopa nezaposlenosti u drugom polugodištu 2006. godine pala na 10,5%. Također, važno je napomenuti da je u 2006. bilo zaposleno 3,3% više nego godinu dana ranije čime je ostvaren u stvari najsnažniji rast zaposlenosti još od 1998. godine. Međutim, uz ta nabrojana pozitivna kretanja od bruto domaćeg proizvoda i zaposlenosti, kod smanjenja inflacije na razinu od oko 2%. Dodajmo tome i kod daljnjeg fiskalnog prilagođavanja i smanjenja proračunskog deficita, daljnjeg smanjenja nezaposlenosti prošlu je godinu ipak obilježio i nastavak nekih negativnih tendencija i to na duži rok nekih neodrživih tendencija. Prije svega mislim na povećanje manjka na tekućem računu platne bilance generirano između ostalog ubrzavanjem rasta, ionako visokog rasta kredita banaka nebankarskim sektorima, te povezanost s tim rastom kredita i daljnje iako usporeno pogoršanje pokazatelja inozemne zaduženosti. Takvo kretanje u osnovi pokazuje da se kapital u Hrvatskoj nedovoljno efikasno koristi. Negativni učinak te neefikasnosti i korištenja kapitala na inflaciju je izostao jer je riječ o maloj otvorenoj ekonomiji s velikom konkurencijom u trgovini, a viškovi i potražnja se izravnavaju preko povećanog minusa na tekućem računu. Ali to isto tako govori da se jednaki rast može ostvariti i uz puno nižu stopu inozemnog zaduživanja i uz puno nižu stopu rasta plasmana. Ili ako obrnemo možemo reći da se i uz ovakvu stopu rasta kredita treba, trebalo bi očekivati i znatno veće stope rasta gospodarstva. Na kraju 2006. godine inozemni dug je iznosio 29 milijardi eura. U toj je godini dakle porastao za tri i pol milijarde eura ili za 13,7% a udio duga u bruto domaćem proizvodu se povećao dalje za tri postotna boda i dostigao je 84,8% bruto domaćeg proizvoda. Omjer duga i vrijednosti izvoza roba i usluga se također pogoršao i to sa 167% na 171%. Omjer plaćanja glavnice i kamata u izvozu roba i usluga također se povećao i to sa 24,1% na 34,1%. U isto vrijeme deficit tekućeg računa platne bilance povećao se na 2,6 milijardi eura što čini 7,6% bruto domaćeg proizvoda. Godinu dana ranije minus je iznosio 6,3% bruto domaćeg proizvoda uz dinamičan izvoz koji je porastao po stalnom tečaju za vrlo visokih 17,3% robni deficit je narastao na 8,4 milijarde eura. Takva kretanja su samo manjim dijelom mogla biti pokrivena suficitom na uslugama koji je iznosio 5,7 milijardi eura prije svega zaradom od turizma za koji procjenjujemo da je u prošloj godini iznosio 6,3 milijarde eura. Taj deficit tekućih plaćanja je bio dakle pokriven inozemnim ulaganjima. Financijske transakcije kapitalnog računa bile su u plusu za 5,6 milijardi eura, pa je i uz deficit tekućeg računa došlo do daljnjeg rasta i to značajnog rasta deviznih pričuva zemlje. Kako se mjere u bilanci plaćanja taj rast je iznosio visokih 1,4 milijarde eura. Snažan priljev kapitala cijelo vrijeme je tijekom 2006. godine izlagao kunu jakim apricijacijskim pritiscima i Hrvatska narodna banka je takve pritiske ublažavala nizom deviznih intervencija na deviznom tržištu i aukcijama je od poslovnih banaka neto otkupila jednu milijardu i 200 milijuna eura. Devizne rezerve su tako dostigle krajem godine 8 milijardi i 700 milijuna eura što predstavlja porast od preko 17%. Da bi se spomenute negativne tendencije u kretanju platne bilance i inozemnog duga zaustavile potrebno je daljnje smanjenje fiskalnog deficita, ali su naročito potrebne i daljnje strukturne promjene i reforme u gospodarstvu koje bi to gospodarstvo učinile efikasnijim i konkurentnijim. Hrvatska narodna banka je u daljnjim okolnostima jer je monetarna politika u djelovanju na ta spomenuta negativna kretanja ograničeno učinkovita. Ona je u danim okolnostima djelovala onim instrumentima s kojima je raspolagala i to na onaj sektor koji je u domeni njene ingerencije, a to je bankovni sustav. Među ključnim treba spomenuti kod instrumenata obveznu pričuvu, graničnu obveznu pričuvu i minimalnu deviznu likvidnost. Također tijekom 2006. godine izmijenjeno je i dopunjeno više propisa iz bonitetne regulative. Na počeku 2006. godine tako je smanjena stopa obvezne rezerve sa 18% na 17% kako bi se bankama osigurala novčana sredstva, odnosno oslobodila imobilizirana sredstva koja bi omogućila umjereni rast plasmana bez potrebe banaka za dodatnim zaduživanjem u inozemstvu. Istodobno je povećana stopa obvezne, granične obvezne pričuve sa 40 na 55% što se u danim uvjetima ocjenjivalo kao stopa koja bi smanjila kamatne razlike i destimulirala dodatno zaduživanje. I bonitetne mjere Narodne banke bile su usmjerene i u funkciji takvog stezanja i na tom području prva i najvažnija novina odnosila se na uvođenje valutno induciranog kreditnog rizika. Banke su tako sada dužne pratiti i procjenjivati devizne usklađenosti svojih dužnika i njihovu sposobnost ogovaranja na tečajne promjene i vezano uz to promijenjene su i određene odredbe o o adekvatnosti kapitala. Banke naravno, zahtjeva se od banaka da imaju veće kapitalne, veću kapitalnu adekvatnost u slučajevima kada su izloženi dužnicima koji sami su izloženi valutnom riziku. Uvedena je i obveza rezerviranja za identificirane gubitke na skupnoj osnovi te su promijenjeni uvjeti formiranja rezervi za opće bankovne rizike. Donesene su i neke druge mjere kao i niz smjernica za procjenu rizika i upravljanja rizicima. Usprkos tim monetarnim i … zaoštravanjima visok iznos dokapitalizacija kod banaka i visok iznos zadržane dobiti i rast domaćih izvora bili su dostatni za nastavak snažne kreditne ekspanzije bankovnog sustava. Godišnja stopa rasta plasmana povećala se sa 17,2% na 22,9% pri čemu kod poduzeća bilježimo brži rast od 24% a kod stanovništva 22%. Stope monetarnih agregata također su odgovarale i takvim kretanjima u aktivi banaka, bilanci banaka, tako da je primarni novac porastao za 15%, M1 ili novčana masa za 25%, depozitni novac, odnosno sredstva stanovništva i poduzeća na žiro i tekućim računima za visokih 27%, gotov novac u opticaju 20% a M4 tzv. najširi monetarni agregat koji uključuje prije spomenuta i oročene i ograničene uloge štedne za 18%. Što se tiče bankovnog sustava kraj godine je završilo sa 33 banke, aktivne u tom sustavu, od čega 6 najvećih pokriva 80% tržišta mjereno veličinom njihove aktive. 4 srednje 12% ukupne aktive, a 23 male sa svega 8% ukupne aktive. U posljednje tri godine stabilizirao se broj velikih i srednjih banaka, a smanjio broj malih banaka sa 27 na 23. Gledano po vlasništvu, udio ukupne aktive banaka u većinskom vlasništvu domaćih dioničara iznosio je svega 5%, u državnom vlasništvu 4,2% i u stranom 90,8%. U tijeku 2006. godine došlo je do značajnog povećanja kapitala banka od 34% odnosno skoro 8 milijardi kuna. Adekvatnost kapitala nastavila je međutim lagano padati te je na kraju 2006. iznosila 13,2% što je još uvijek znatno više od zakonskog minimuma od 10%. Pokazatelji kvalitete aktive banaka još su uvijek vrlo visoki, iako pri interpretaciji tih pokazatelja treba biti oprezan i voditi računa da su oni na neki način zamagljeni vrlo brzim povećanjem bilanci banaka i stoga velikim udjelom novih kredita u bilanci koji su po definiciji neproblematični ili manje problematični. Također pokazatelji likvidnosti su bili vrlo visoki. Bankarski sustav je bio likvidan, banke nisu imale teškoće u podmirivanju dospjelih obveza. Dobit banaka na kraju 2006. iznosio je 4,3 milijardi kuna i porastao je za 5,5% ali je može se primijetiti da je brzina rasta dobiti iz godine u godinu sve manja tako da je recimo 2004. ta dobit porasla za 21%, a 2005. 11%. Niti jedna banka na kraju 2006. nije iskazala gubitak. Na kraju spomenimo i uspješan završetak stand by programa sa MMF-om u prošloj godini, sredinom studenoga, gdje je najveći napredak postignut na području javnih financija. Manji napredak na području nekih strukturnih zahvata. I zato na kraju opet ukazujemo upravo uz fiskalna i monetarna zaoštravanja i ulogu, posebno značaj strukturnih promjena gospodarstva kojima bi se povećala brzina rasta tog gospodarstva, povećala efikasnost ulaganja i prekinuli ili bitno ublažili negativni trendovi u inozemnom zaduživanju i platnoj bilanci čime bi i naš rast bio postavljen na dugoročno održive osnove. prikaz, detaljni prikaz i realnih kretanja i monetarne politike, situacija u bankovnom sustavu, platnom prometu i u drugim funkcijama središnje banke u godišnjem izvješću možete vidjeti i financijska izvješća Hrvatske narodne banke koja pokazuju visok rast kamatnih i srodnih prihoda koji su iznosili milijardu i 712 milijuna kuna usporedbi sa recimo godinu dana ranije milijardu i 193 milijarde kuna. Međutim zbog vrlo visokih obračunatih nerealiziranih negativnih tečajnih razlika koje po zakonskim propisima i računovodstvenim standardima umanjuju višak prihoda nad rashodom. Taj višak prihoda nad rashodima iznosio je 270 od čega je 165 milijuna raspoređeno u opće pričuve, a 105 milijuna u državni proračun kao izvanredni prihod državnog proračuna. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Mato Crkvenac. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu.

cijenjeni predstavniče Hrvatske narodne banke, uvažena gospodo zastupnici! Kada čovjek čita ovo izvješće Hrvatske narodne banke uvijek si postavlja pitanje tko smo, što smo i kamo idemo? Jasno je, ne treba paničariti, ne treba dramatizirati ali, uvijek se postavlja taj ali. Evo, bruto društveni proizvod čuli smo raste u ovih prvih nekoliko mjeseci 2007. po stopi od 6%, industrijska proizvodnja raste po stopi 7,9%, trgovina 7,6%, graditeljstvo raste po stopi 6,5%, turizam 7,2%, ali izvoz svega 2,1% dok s druge strane uvoz raste po stopi od 8%. Nedavno je gospodin Rohatinski mislim da je to bio ovaj skup u Opatiji otprilike ovako rekao. Ako se ne promijeni cjelina gospodarske politike, lijepa naša više neće biti naša. Da se razumijemo, ja se ne bojim relevantnih investicija, pogotovo ne u industriji, dapače njih premalo Hrvatska ima. Trebala bi ih poticati. Ne bojim se investicija u turizmu. Pogledajte samo koliko je novih hotela sagrađeno u zadnjih 15 godina na Jadranskom moru. kilometara obale, a tvrdim da u tih 15 godina na cijeloj Jadranskoj obali nije sagrađeno pet novih hotela, pod uvjetom da imaju više od 150 kreveta. Konačno kamo to vodi? Cijeli turizam ili jedan dobar dio turizma u bankrotu, pa tako protestirana državna jamstva koja mora servisirati državni proračun odnose se i na Opatiju odnosno Liburniju i na hotele u Crikvenici i Živogošću i Podgoru i Omišlju i Medeni i Šolti ili Piku i hotelima novima i Humu, to nije onaj kraj Buzeta. I Topuskom i Platu itd. Evo, to između ostalog također govori o hrvatskom turizmu. Ja kažem da nije normalno da onda istarski turizam ostvaruje 7 puta veću dobit od cjelokupnog hrvatskog turizma zajedno. No, za mene je međutim kada već spominjem guvernera Hrvatske narodne banke gospodina Rohatinskog bila jedna njegova izjava u jednom intervjuu kojega je dao "Globusu" recimo dva, tri tjedna zapravo ključna. On doslovce kaže, citiram: … "da u ovoj godini dospijeva na naplatu 7,2 milijarde eura glavnice i 580 milijuna eura kamata na te kredite, što je protuvrijednost od preko 20% bruto domaćeg proizvoda. Otuda je jasno i kakve bi posljedice za nacionalnu ekonomiju mogli imati bilo koji problemi u sferi refinanciranja glavnice ili rasta kamatnih stopa itd. On zaključuje da to još ne znači nikakvo "dužničko ropstvo" ali je činjenica da je zemlja s takvim obvezama vrlo osjetljiva na djelovanje vanjskih činjenica činjenica ili šta piše, činitelja." Gotov citat. Evo, još jedanput ću ponoviti. Ove 2007. treba vratiti 7,8 milijardi eura. To je 57 milijardi kuna. To je 20% bruto društvenog proizvoda i to je strašno. Mi se tješimo da nismo prezaduženi. Samo dokle nećemo biti prezaduženi? Ino dug u ožujku dostigao je 29,6 milijardi eura. Do kraja 2007. opet po podacima guvernera iznosit će 32 milijarde eura što je preko 40 milijardi dolara. Istina, on raste sporije nego 2006. Raste po stopama 11,5% ne kao 2006. 13,5%. Ali ako je nemoguće zaustaviti rast inog duga ispod 10% godišnje, a nemoguće je ako želimo sadašnji standarde onda će isti za pet godina znači za 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. dostići minimalno 45 do 50 milijardi eura. Istina, rasti će i bruto društveni proizvod, 6%, 7%. To je realno ako počmu pristizati relevantne investicije. Konačno ako već tri, četiri godine za redom Istra ima rast bruto proizvoda po stopama od 11%, onda je 6%, 7% u Hrvatskoj realnost. Ali što je bit? Ove godine Hrvatska još jedanput ću reći mora vratiti 7,8 milijardi eura. U narednih pet godina Hrvatska će, jer ćemo se morati i dodatno zaduživati i to godišnje i činimo, i to godišnje i činimo, mora, znači Hrvatska će za pet ili u tom periodu od pet godina računajući i ovu morati vratiti, u to sam 100% uvjeren ma, blizu 30 milijardi eura. 30 milijardi eura. Znači, za pet godina hrvatski vanjski dug dostići će 45 možda 50 milijardi eura, a u tom periodu vratit ćemo 30 milijardi eura. I za to ima jasno rješenje. Ali treba stavit glave skupa. Treba početi raditi. Prvo treba počistit korupciju i uvjeravam vas da najveći hrvatski problem za pet godina biti će radna snaga snaga kao što je to danas recimo slučaj i u Istri, Zagrebu pa i u Dalmaciji u cjelini. U Istri danas imamo više radnih mjesta nego '90., manju nezaposlenost nego '90., ali ono što je najbitnije izvoz je 4 puta veći nego te predratne '90. godine i pokrivenost uvoza izvozom jasno bez turizma je 90 do 95%. To je poanta. Ali treba raditi. I ono što sam rekao i prije, nije, još jedanput samo jednu rečenicu o Istri, neću više o tome, Istra samo turistička destinacija bez obzira što je 40% hrvatskog turizma i bez obzira što ostvaruje 7 puta veću dobit od cjelokupnog hrvatskog turizma zajedno. Na prvom mjestu u Istri je industrija 33, 34%, na drugom trgovina. Turizam je svega 10% i onda dolazi graditeljstvo koje će po prvi puta premašiti prihode od turizma ove 2007. godine i onda se ne treba čuditi zašto se onima koji brane da se otuđuje nacionalna imovina pod automobile postavlja i bombe. I tu bandu koja to radi bila u fondu ili negdje drugdje treba eliminirati. Zašto to govorim? Ne zbog toga što bi Istra trebala možda biti neki obrazac, već stoga što nam je robni deficit gospodo 10 milijardi dolara. I što ćemo se suočiti sa činjenicom da će Hrvatska zapasti u probleme kako osiguravati devize. To je bit. Danas to još uvijek ide. Hrvatska izvozi 10 milijardi dolara. Hrvatska se zadužuje za 5 milijardi eura godišnje. Hrvatska prodaje imovine milijardu, dvije milijarde eura godišnje. Hrvatske devizne doznake od naših radnika su milijardu recimo eura. Hrvatska od turizma ostvaruje 7 milijardi dolara, u što ja osobno ne vjerujem. Hrvatska od transporta itd., ostvaruje još milijardu eura. Izravna ulaganja su ovo šta banke ostavljaju 2,9 milijardi eura godišnje. I tu dolazimo do nekih 25 milijardi eura u devizama. S druge strane Hrvatska uvozi 21 milijardu dolara. Hrvatska otplaćuje zajmove 7,8 milijardi EUR-a. To usklađujemo još uvijek ali imamo problem. Vanjski je dug 2003. bio 75,5% bruto društvenog proizvoda. 2006. je 84,7% bruto društvenog proizvoda. 2007. sto posto biti će preko 87, možda 88% 88% bruto društvenog proizvoda. I zato po treću puta kažem stavimo glave skupa. I počnimo raditi. Neću reći da treba istiranizirati zemlju, ali počnimo raditi. Ili državni ino dug je 6,48 milijardi EUR-a do ožujka ove godine i on iznosi u ukupnom dugu 21,9%. Priznjamo Šukeru da ga je smanjio za 3,1% ove godine. Dug banaka je 10,26 milijardi EUR-a. Smanjen je na 37,1%, sa 37,1% na 34,7%. Priznajmo to Rohatinskom. Gospodarstvo je dug povisilo sa 28,3% na 33,6% i iznosi 9,96 milijardi EUR-a. U prva tri mjeseca 2007. ino dug je povećan za 635 milijuna EUR-a a dug poduzeća u tom iznosu dostiže nekih 619 milijuna EUR-a. Možda je to netko će reći dobro ako je riječ o robama za izvoz. Ako je riječ o opremi. Ali s druge strane krediti hrvatskih banaka premašili su, i to treba reći 200 milijardi kuna od čega na stanovništvo otpada 101,9 milijardi kuna uglavnom za stanove, nije to loše. Znači to nije ona klasična potrošnja već je to razvoj i oni su, i oni na godišnjoj razini rastu za 31,8% dok krediti poduzećima dostižu 83,2 milijarde kuna i iznose 41,6% u tom iznosu i rastu u odnosu na 2006. za 23,9% ili za 0,8% brže nego krediti građana. Zašto govorim o tom unutarnjem dugu? Iz dva razloga. Prvo, zašto su nam građani nezadovoljni? Pa svi su zaduženi do srži. 3000 EUR-a ajde netko će reći po stanovniku ako gledamo to koliko iznosi bez vanjskog duga. Možda to nije puno, ali to je, to je sigurno jedna trećina bruto društvenog proizvoda. Oni znaju da više ti građani nemaju, naši susjedi društvenih stanova, a ako za stan od 50 kvadrata mora iskeširati 75 tisuća EUR-a banci ćete u 10 godina ili 15 morati dati još toliko onda dolazi do 150 tisuća EUR-a, on će za 15 godina imati svoj stan ali 15 godina morat će se odricati ama baš svega. I drugo pitanje, drugo pitanje hrvatske katastrofe to je prodaja banaka. Njih 8 znači saniranih je prodano za 4 milijarde 935 milijuna kuna ili nepunih 700 milijuna EUR-a. A sanirane su prema DAB-u sa 11,5 milijardi kuna. Prema nekima čak i puno, puno više je izdvojeno za te namjene. Ali bit je, nema više nesigurnosti, dobro za štedne uloge. Njihova aktiva s druge strane je 300 milijardi kuna. Od kamate godišnje ubiru 14 milijardi kuna. Dobit im je 4,2 milijarde kuna ili za jednogodišnju dobit 7 godina od privatizacije ubiru onoliko koliko su tamo 2000. te banke platili. A o imovini od, ne znam, Istra turista i drugih turističkih poduzeća i tako dalje neću trošiti riječi. Hrvatska je čudna zemlja. Često Nekom Talijanu branimo da recimo kupi 500 kvadrata neke parcele, a Talijanima smo preko Zagrebačke i Privredne banke prepustili 50% novčarskog tržišta. Pa tako recimo od 9 članova nadzornog odbora u Zagrebačkoj banci samo je gospodin Vlahović iz TDR-a ili Adris grupe hrvatske nacionalnosti. A da Prka nije kao ministar financija za sebe određivao mjesto predsjednika uprave u Privrednoj banci vjerojatno ni tamo ne bi bio na čelu te institucije građanin Republike Hrvatske. I to je ta tragikomedija. Ali ta komedija se bliži kraju. I sada da parafraziram Rohatinskog "Lijepa naša" neće biti naša. Ali ne zbog onih 500 kvadrata zemljišta u Istri ili Dalmaciji već zbog politike koju sada opisujem, a ako sutra nakon prodaje banaka, HT-a, INA-e, Dukata i tako dalje prodamo i HEP onda ne znam šta će se zapravo dogoditi? Prema podacima Hrvatske narodne banke izravno ulaganje u Hrvatskoj sa zadržanom dobiti od 1993. do 2007. iznosi 14,2 milijarde EUR-a ili 100 milijardi kuna. Hrvatska je u inozemstvo uložila milijardu 880 milijuna EUR-a. Od tih 14 milijardi kuna na "Greenfield" investicije otpada oko 20% i sada da je to ne spominjem koje su. znate li kamo najviše, čak 914 milijuna EUR-a u tom hrvatskom izvozu novca ulažu hrvatske tvrtke? U proizvodnju kemijskih proizvoda. I još jedan detalj. U Hrvatskoj je 150 slovenskih tvrtki. U Sloveniji 80 hrvatskih tvrtki i zato treba biti pametan i oko Piranskog zaljeva. Stranci drže i 33,2% vrijednosnica ili cirka 127,7 milijardi kuna od ukupne hrvatske tržne vrijednosti vrijednosti vrijednosnica od 384,7 milijardi kuna. I za kraj neka nitko ne razmišlja o devalvaciji jer pad kuna za 10% a neke stranke su to počele govoriti povećao bi dug građana za 33 milijarde kuna ili za 12% bruto društvenog proizvoda što bi mnoge građane zavilo u crno. Ali da budem iskren ja isto tako želim vjerovati da ćemo što prije ući u Europsku uniju, što prije u EURO tu zonu i da ćemo možda na taj način riješiti se tog kraha kraha tog vanjskoga duga. I za kraj nelikvidnost ili blokade 23 tisuće 146 pravnih osoba čiji dug dostiže 12,7 milijardi kuna od čega 50% otpada na ona bez radnika i godišnje i to nam raste za 12%. dok govorim u kontekstu događaja u fondu. Znači za kraj još jedanput, ne treba se jasno predati, ali sve je bolje, sve je potrebno malo bolje ovo sagledati a pogotovo kada je riječ o vanjskom dugu jer doista ne znam da li je baš utješno da možemo konstatirati da za 5 godina vanjski dug Hrvatske bit će 45 do 50 milijardi EUR-a a da ćemo u tom periodu morati i vratiti 30 milijardi EUR-a vanjskoga duga. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Markovinović. Pa evo moram ispraviti jedan netočan navod kolege, a taj je da svi oni koji dižu stambene kredite da zapravo će se morati godinama odricati svega što apsolutno nije točno. Znam stotine mladih stručnjaka koji imaju vrlo visoke plaće, koji mogu bez problema otplaćivati dugove, kojima su krediti vrlo, vrlo povoljni. A da se malo prisjetimo 80-tih godina u jeku inflacija i nestašica su mogli kredite dobiti samo politički odabrani ljudi. Hvala. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavniče Hrvatske narodne banke, kolegice i kolege zastupnici. Realni financijski sektor treba biti lice i naličje gospodarstva. Za skladni razvoj pak ključnu ulogu ima monetarna vlast, a kod nas je to Hrvatska narodna banka. Naša tečajna politika i domaći paritet kune u odnosu na eur ili dolar za naše vanjsko trgovinske partnere uopće nije bitan. Oni sve transakcije računaju u eurima ili dolarima, a ne u kunama. Paritet kune je dakle isključivo instrument unutrašnje politike i preraspodjele u Hrvatskoj u kojoj godinama na precijenjenoj kuni zarađuju uvoznici i oni koji otplaćuju velike kredite, a gube izvoznici i ukupno gospodarstvo i svi ostali jer već godinama nema poželjnog privrednog privrednog političkog okvira, razvoja poduzetništva i većeg zapošljavanja radne snage i druge resurse. Tako je zbog dugogodišnje prakse, bitno većeg uvoza od izvoza dug prema inozemstvu sve veći i kuna umjetno aprecirana, pa se time narušio prirodan odnos ponude i potražnje domaće i strane valute. Na umjetan način nastala je situacija da je u nas najpametnije sve proizvode uvoziti i da nam industrija i poljoprivreda nisu potrebni. dakle vlastita proizvodnja destimulira i zapostavlja što se ne može nadoknaditi markentiškim kampanjama tipa “kupujmo hrvatsko“ već ravnotežnim tečajem kune u odnosu na eur ili dolar. Kad je riječ o ekspanziji, sužavanju međunarodnih zajmova dužnost centralne banke je spriječiti ekscese. Komercijalne banke nastoje maksimalizirati svoje profite, a posebno one u stranom vlasništvu unutar postojećih regulacija vrlo uspješno, a dosadašnja praksa i iskustvo daje nam pravo na sumnju da upravo i oni sudjeluju u kreiranju propisa ili za njih povoljnih odluke. Jedan svježi primjer je odluka Hrvatske narodne banke o ograničavanju rasta plasmana banaka na godišnjoj razini od 12%, “Narodne novine“ 142/2006. banke u stranom vlasništvu a to je većina hrvatskih banaka više od 90% aktive cijelog bankarskog sustava svoje će klijente i nadalje financirati zaobilazeći ovu odluku na način da će procjenu klijenata i obradu zahtjeva napraviti u Hrvatskoj, a zatim će ga uputiti u svoju centralu u inozemstvu radi tehničke realizacije kredita. To znači da će sredstva doći od inozemne centrale direktno na račun klijenta i da će klijente financirati strane banke. Time takve uvjetno rečeno domaće banke formalno neće prijeći odobreni prag povećanja kreditne aktivnosti, ali će zato rasti inozemni dug generiram povećanim zaduženjem privrede u inozemstvu. Drugo, profiti i porezi od kreditiranja domaćih poduzeća će ići u inozemstvo, a proračun Republike Hrvatske ostaje bez tih prihoda. Država ovakvom mjerom Hrvatske narodne banke omogućava stranim financijskim institucijama da porez ne plate u Republici Hrvatskoj. Treće, ne manje važno dobri klijenti će time biti poklonjeni u portfelj stranih banaka, njihova centrala u inozemstvu, dok će slabiji i lošiji klijenti ostati u hrvatskim bankama. To je strateški loše za hrvatski bankarski sektor jer najbolji korporativni klijenti postaju klijenti stranih banaka. Četvrto. Domaće banke u stranom vlasništvu će nastaviti financirati građanstvo koji su glavni generator prekomjernog uvoza, a time i deficita bilance inozemnih plaćanja Republike Hrvatske. Peto. Rast aktive domaćih banaka u stranom vlasništvu u 2006. godini je takav da u konačnosti i to ograničenje i neće imati utjecaj na mogućnost plasmana za razliku svih po vlasništvu domaćih banaka, a prije svega jedne od naše najveće a to je Poštanska banka. Ograničavanjem rasta kredita su pogođene, odnosno kažnjene male, domaće, lokalne banke koje uglavnom financiraju mala poduzeća i obrtnike i lokalne poduzetnike, a koji nisu previše interesantni velikim bankama. Mali će poduzetnici mnogo teže dolaziti do kredita što će dodatno povećati deficit, te onemogućiti razvoj poduzetništva. Domaće banke se u pravilu financiraju iz domaćih izvora i ne sudjeluju u generiranju problema ino duga i deficita dok su glavni generatori duga velike banke koje putem svojih vlasnika financiraju svoje aktivnosti. Ovom mjerom su kažnjene domaće banke dok velike strane banke koje su i uzročnik problema mogu najnormalnije nastaviti s poslovanjem. I zadnje, pokazalo se da do sada sve uvedene administrativne linearne mjere nisu efikasne jer banke uvijek nađu načina da zaobiđu te mjere što će i ovaj put učiniti po nama, a i po lako razumljivoj logici ove zadnje mjere su u kontinuitetu vrlo loših mjera koje Hrvatska narodna banka uvodi jer najviše pogađaju male i srednje, male, srednje i velike hrvatske slijedom toga i poduzetništvo, te neće rezultirati smanjenjem ino duga. Smatramo da Hrvatska narodna banka treba donijeti mjere koje ograničavaju ili poskupljuju financiranje potrošnje, uvoza i To se može napraviti da se bankama postrože kriteriji za tu vrstu financiranja, povećaju potrebne pričuve na tu vrstu kredita i ujedno monetarna politika bi se trebala uskladiti i da fiskalnom politikom, te zajedničkim mjerama utjecati na smanjenje ino duga i potaknuti strukturne reforme. Hrvatska je s dugom od cirka 30 milijardi eura ili preračunato 37 milijardi dolara prezadužena zemlja i to je u ovom godišnjem izvješću trebalo pisati i u ovom godišnjem izvješću trebalo pisati uz prijedlog mjera kako zaustaviti daljnju eskalaciju vanjskog duga. Problem je dakako i unutrašnji dug. Hrvatska narodna banka bi trebala biti kompetentna, nezavisna institucija koja uz zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast odgovorno monetarnom politikom potiče prosperitet i razvoj Republike Hrvatske. Umjesto toga ona je u 2006. godini kao glavni cilj imala stabilnost kune i štitila ga je svim raspoloživim sredstvima potpuno zaboraveći na osnovni razlog postojanja njezine monetarne vlasti da njezin da njezin osnovni razlog nije štićenje kune već ekonomski prosperitet zajednice i njezino blagostanje. Klub Hrvatske narodne stranke neće podržati ovo izvješće. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Šime Prtenjača u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. dopredsjedniče, viceguverneru, kolegice i kolege. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće. I vidjet ćemo razloga zašto će ga podržati. Ovo Izvješće je vrlo cjelovito i ono se može sažeti moguće u dva dijela. U prvom dijelu u kojem se daje izvješće o makroekonomskom okruženju unutar države iz njeg se može iščitati puno toga, puno ciljeva koji su ostvareni i kako su ostvareni, što ću pokušati kratko i prikazati. I u drugom dijelu može se sažeti u one monetarne instrumente kojima je Hrvatska narodna banka izvršila tu monetarnu funkciju za koju je ona zadužena od onoga što smo i prije komentirali, kod HANFA-e dijela kontrole, preko kontrole uvoza kapitala, stabilnosti cijena, stabilnosti inflacije itd. u tome dijelu valja upozoriti i kroz određene pokazatelje pa da se vidi da Hrvatska narodna banka je u ovoj godini kroz ovo izvješće ostvarila temeljne ciljeve u takvoj makroekonomskom okruženju koje nas je pratilo. Druga je stvar makroekonomskih teoretičara da li bi model trebao biti neki drugi, pod onda drugačijim izvješćima i ostvarenjima koji bi se ostvario. Na sreću ovdje nema Istarske narodne banke pa onda kolegi Kajinu ne bi mogao komentirati onaj dio komentara koji se je odnosio ranije kroz stalno ponavljanje Izvješća o stanju gospodarstva a riječ je i o Godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke. Prema tome valja ga onda tako i razmatrati i tako onda i polemizirati među sobom i iznositi te različite ocjene i stavove oko tog ostvarenja. Evo, da bismo lakše pratili te pokazatelje koje ćemo vidjeti sad u ovom drugom dijelu, odnosno u prvom dijelu najprije u stanju makroekonomskom okruženja. Želim istaći nekoliko temeljnih temeljnih strateških ciljeva koji su ranije postavljeni i koje je trebalo promijeniti kroz postupno svake godine i kroz ovu godinu se onda može vidjeti itekakve promjene koje smo doživjeli u tim makroekonomskim ciljevima kroz ovaj instrumentarij te makroekonomske politike. Ali i kontrole koju smo imali i dodirnih točaka koje vodi fiskalna i monetarna vlast i koju je potrebno i dalje i usavršavati i poboljšavati. Stoga dopustite da samo navedem neke od tih ciljeva. Jedan od strateških ciljeva je bia fiskalna konsolidacija. Pa kroz sadašnji deficit koji je ostvaren kroz ove pokazatelje potpuno jasno da je postignuta stabilnost i da ukazuju sve tendencije da će doći do daljnjeg smanjenja deficita, što znači da nema rizika ovih koji su ranije kolege navodili od mogućnih nestabilnosti unutar tog sektora. Isto tako da je potrebno alocirati generatore, nositelje razvoja u kojima je ranije bila država potrošnjom u javnom sektoru infrastrukture glavni nositelj razvoja i učešća u strukturi bruto društvenog proizvoda, alocirati na privatni sektor što se jasno kasnije vidi da je sada preko 60% bruto društvenog proizvoda i razvoja čini privatni sektor. Jednako tako onda možemo promatrati da je i ova funkcija izvršena i da kroz taj sustav dalje kontrole vidjet ćemo i kroz sustav ekspanzije banaka i bančanih kredita građanima ranije što se dogodilo sada u prethodnoj godini. Jednako tako je postignuto i makroekonomskom okruženju i strateški cilj da se u ovom rashodu već vidimo da smanjenjem investiranja u državnom javnom sektoru smanjujemo i tu potrošnju i da i nju alociramo na druga područja, odnosno oslobađamo dio sredstava koji se koristi za poticanje gospodarstva, a već vidimo da je otišlo 60% 60% strukture ukupno u privatni sektor koji onda nosi sa sobom i zapošljavanje u ovom sektoru, ali isto tako i povećanje prihoda istog sektora, kao i preraspodjela sredstava istog sektora da bismo svake godine, mi smo danas na odboru imali, imat ćemo ovih dana nove zakone koji upućuju na potrebu financiranja novih ugovora koja imamo sa različitim zemljama, a posebno i predpristupnih fondova u kojima je potrebno osloboditi sredstva da bi se svake godine moglo financirati i pratiti i te projekte. Prema tome alocira se i taj dio troškova iz državne potrošnje u ovaj drugi sektor, čime se postiže stabilnost i na ovom sektoru. Dalje, kod vanjskog zaduženja, poslije ću ga kratko komentirati koliko vrijeme dozvoli, ali samo sada napomena da HNB jedno od temeljnih funkcija ima i kontrolu bih rekao te vanjskog zaduženja odnosno ranjivosti u tom sektoru zaduženja. I činjenicu da smo ranije imali zatečeno stanje da je glavna, na prvom mjestu najveći dužnik je bila država. Na drugom mjestu su bile banke, a na trećem mjestu su bili ostale. Evo upravo sada kroz ovo izvješće vidimo da se promijenila struktura. Daklem postignut je cilj i na tom području na način da sada na prvom mjestu, dakle najveći dužnik, ino dužnik su ostali tzv. tako definirani ostali, a to su uglavnom poduzeća, trgovačka društva. I sada želim upravo istaći jer prije je komentar bio potpuno pogrešan. Kaže da HNB nije izvršio ovu funkciju. Pa HNB ne može vršiti kontrolu zaduženja gospodarskog sektora upravo ovdje, a oni su danas na prvom mjestu dakle najveći dužnici u ino zaduženju. Dakle Narodna banka ne može kontrolirati taj sektor. Moguća kontrola građana ili čuli smo priču, odnosno pokušaj obrazlaganja rizika od vanjskog sektora da se stanovništvo ne može zadužiti doma pa stanovništvo sad bježi van. Pa obrnuto, državi smo izvukli da se ne zadužuje vani nego smo je premjestili da se zadužuje doma. A stanovništvo kao pojedinac, kao građanin će teško ili nikako u ovim uvjetima i sada izvršiti zaduženje vani. To je uglavnom privreda. Pogotovo veliki sustavi koji se, i dobro je da se mogu sami zaduživati vani, pa mogućnosti i uglavnom bez državnih jamstava i ostalog, što znači da kroz taj, a priča o tome da se kroz hipoteke, nekretnine i ostalo pa naravno i kod domaćih banka, a banke su preko 90% u stranom vlasništvu. I tako je ta imovina u zaduženju odnosno u hipotekama kod tih banaka. Prema tome nema rizika, ponavljam od posebnih vanjskih rizika da bi došlo do nestabilnosti monetarne ili ovog dijela makroekonomskog stanja unutar države. ta ranjivost kroz promjenu strukture i kroz promjenu pozicija smanjuje rizik za opću državu i već sada upozorava da je država smanjila svoje zaduženje na oko čini mi se napamet oko 28%, znači jasno ukazuje da država itekako dobro gospodari sa ovim dijelom i da na prvo mjesto onda prelazi ovaj privatni sektor i preuzima inicijativu za koju smo se i zalagali, da privatni sektor bude generator nositelja razvoja društva, da on bude nositelj, ključni nositelj tog porasta bruto društvenog proizvoda, što znači jedna stabilnost onda kada on preuzme potpuno ili većinsko zapravo strukturu u tome. Evo, unutar tog makroekonomskog okruženja kroz te podatke ukazujem samo. Ili, evo iskoristit ću, poveden dijelom i radi rasprave samo jedan citat ili jedan uvod iz ovoga Izvješća u kojem se kaže da su makro, i potvrđuje zapravo, makroekonomska kretanja u 2006. obilježilo s jedne strane visok gospodarski rast, niska inflacija, stabilan tečaj, stavak smanjenja deficita što sam komentirao gore, ali naravno uz napomenu da se povećava taj vanjski deficit na platno bilančnoj poziciji i kroz to ću komentirati koliko stignemo. Realni sektor ukazuje na porast društvenog proizvoda za pola indeksnog poena i ukazuje evo sada izvješća najnovija vrlo prihvatljiv i iznad ne samo europski nego iznad svjetski porast i ako bi se zadržala takva stopa ukazuje još jednom na stabilnost i da nema rizika i opasnosti za koja smo već čuli da se navode. prilog ili doprinos takvom stabilnom porastu bruto društvenog proizvoda ponavljam bio je privatni sektor, investicije u kapital. Bila su isto tako, ja indeksa nemam ni vremena ni potrebe nabrajati, bila je i osobna potrošnja. Evo po prvi puta osobna potrošnja uvjetovana je porastom, realnim porastom neto plaća. Nešto je veći bruto realni, ali po prvi puta ili raste i ovaj dio realni neto plaća. Tako transferi stanovništvu što ukazuju i kroz onaj porez Umirovljeničkog fonda i Fonda branitelja, ali sredstva koja su iskorištena kao povrat i kroz onu socijalu koja socijala i ovaj dio čine najveći dio zapravo rashoda u državnoj blagajni. Prema tome ostvaren je i taj cilj da se vodi socijalna politika i da se vodi ovaj dio politike povrata duga umirovljenicima, braniteljima i ostalima kao što jasno ukazuje i kroz ovu potrošnju, značajan doprinos i dalje daju potrošački krediti, banke se grčevito bore za klijente i vode ekspanzionističku politiku, a vidimo kasnije kroz zadržanu dobit i druge instrumente da zapravo pokušavaju igrati svoje interesnu, a ne razvojnu, željenu razvojnu državnu politiku. Ali to je tako kada je i u tom trenutku se može reći da smo izgubili dio nacionalnog monetarnog suvereniteta kada su te banke prenešene u to vlasništvo. Ali danas je struktura i stanje takvo kakvo je, prema tome možemo onda samo pratiti što se zapravo događa. Isto tako porast domaće potrošnje kroz, potrošnjom ili potencijal mogućnost domaće potrošnje uvjetuje i uvoz roba i upravo ovaj rebalans najveći na uvoz roba. S jedne strane uvoz roba vidjeli smo podatak uvoza automobila, a svi su izvana i kreditiranih vanjskim kapitalom, upravo povećava tu poziciju da na prvo mjesto dolazi uvoz roba. Najveći rebalans, vidjeti ćemo kratko i kroz tečajnu politiku, da ona nije samo rezultat želja nego i određenih uvjetovanih kretanja unutar toga i da kroz takav porast domaće potražnje zapravo utječemo i na porast kapitala, uvoza kapitala, ali i uvoza roba. Na sreću ponavljam, da i uvoz roba, odnosno strojeva i opreme u onom dijelu koji se primjenjuje u industriji ili kod uvoza poduzeća jer će ono otvoriti radna mjesta, ali ovo je čista potrošnja koja negativni doprinos daje bruto porast društvenog proizvoda. U ovom vremenu kao rezultat tog stabilnog gospodarskog rasta imamo po prvi puta pad, značajniji pad nezaposlenosti ili rast, rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti. Bilo kako bili po svjetskoj metodologiji ili po bilo kojoj drugoj ukazuje na stabilizaciju tog sektora i ukazuje da se tijekom godine upravo stabilno u svim mjesecima raste stopa zaposlenosti, a ne kao sezonski utjecaj na to. Kroz cijene i tečaj, pokušaj priče oko toga što zapravo bi HNB bi mogla biti, mi potvrđujemo iz kluba HDZ-a da je ona ostvarila svoju ulogu kroz stabilnost tečaja, kroz stabilnost cijena i kroz određenu monetarnu, a instrumentima monetarne politike osigurala i taj vanjsku stabilnost kroz zaduženje banaka i transfer kapitala mimo direktnih ulaganja jer su taj transfer kapitala još uvijek poželjan imamo jedan dio kapitala da ne bi poslije predvidio, koji je kao rezultat takvih monetarnih mjera prvenstveno su nositelji banke, pomalo umakao tome kroz sustav dokapitalizacije pa su ponovo ušli na hrvatsko tržište i onda taj dio kapitala oplođuju. Prema tome uvijek se nađe model bez obzira na prigovore koji dolaze iz tih krugova. Evo kroz inflaciju sam u uvodu kazao da je vrlo stabilna i da je čak niža od europske inflacije, prema tome ne može se dogoditi nikakva čuda da bi se mogao dogoditi poremećaj i da bi onda rezultat toga mogla biti ugroženost stanovništvo ili država ili bilo tko u tome dijelu barem prema ovim pokazateljima. U monetarnoj sferi u prošloj godini je karakteristika visoka kunska likvidnost, iako smo čuli različite priče, dakle visoka kunska. Dalje naglašena ekspanzija banaka. Kod uvoza vrlo kratko navesti, ali svim mjerama monetarne politike se parira koliko je naravno moguće kroz ovaj sustav bankama i najviše prigovora dolazi upravo od banaka kako je rezultat, jer i pričuve HNB-a su čini mi se 8,7 milijardi eura, jer kaže one su porasle većinom zato što se onda imobilizirao dio kapitala iz banaka, a to onda čini i multiplicirano vanjsko zaduženje. Sve je to točno, ali je i točno isto tako da nisu mogli biti stavljeni u domaće tržište jer bi stvorilo nekontroliranu potražnju i upravo bi tu došao na udar tečajevi između kune i između eura ili između dolara i do potpunog onda poslije poremećaja koji se više ne bi mogao kao spirala inflacije ne bi više mogao kontrolirati. I nisu to političke odluke ili politikantske, jer inflaciju onda na kraju nitko ne bi imao kada bi mogao donijeti samo političku odluku i na takav način kontrolirati. Dakle kroz kratko kod izvoza brodovi, nafta, naftni derivati, strojevi i oprema, kod uvoza sam kratko kazao da najviše utječe i domaća potražnja, ekspanzija kredita zatim uvoz nafte, naftnih derivata, željeza i čelika i automobila. To su glavne skupine koje nam čine rebalans na robnom uvozu, a nema filozofije da je to sad tko zna nepoznati ili neki drugi uvoz iz kojeg dolazi nestabilnost tržišta. Ali kroz ovu strukturu mislim da se ne možemo odreći ničega već valja djelovati na usklađenju i zato se zalažem i zalažemo, da valja djelovati na usklađenju i sinkroniziranju mjera fiskalne i monetarne politike i one onda tako sinkronizirane mogu dati

Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Marko Širac. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine viceguverneru. Hrvatska narodna banka u protekloj godini usmjerila je svoje poslovanje na ostvarivanje primarnih ciljeva koji su utvrđeni Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci iz 2001. godine i naravno svim ovim dopunama do prošle godine. Po mome sudu Hrvatska narodna banka izvršila je osnovne zadaće. Pozitivna obilježja makroekonomskih kretanja u 2006. godini su visok gospodarski rast, niska inflacija, stabilan tečaj i nastavak smanjenja proračunskog manjka. Istovremeno znatno povećanje deficita platne bilance za 7,6% BDP-a koje je posljedica visokog rasta kreditnih plasmana banke te porast inozemne zaduženosti su kretanja koja ozbiljno zabrinjavaju i nisu dugoročno održiva. Ta kretanja pokazuju da se priliv kapitala u našu državu nije dovoljno efikasno koristio u razvoju gospodarstva već je bio usmjeren na osobnu potrošnju. Mislim da je to zapravo naš i najveći problem. Da bi održala stabilnost cijena HNB je u 2006. godini nastavila provoditi mjere za ograničavanje vanjskih neravnoteža pa je instrumentima monetarne politike i još više destimulirala novo zaduženje poslovnih banaka u inozemstvu. Propisima iz područja bonitetne regulative banke su bile prisiljene na pojačanu dokapitalizaciju i pored tih mjera rast plasmana banaka u 2006. godini se povećao pa je Narodna banka uz mjere koje je koristila za poskupljenje inozemnih kreditnih zaduženja uvela i dodatna. Od ključnih instrumenata koje je HNB koristila u 2006. istakao bih sljedeće. Uvela je obaveznu pričuvu koja je početkom 2006. godine spustila sa 18,6 na 17% računajući da će naše banke imati dovoljno kapitala i da im kreditni plasmani neće preći 12% u odnosu naravno proteklu godinu. Naravno banke se toga nisu držale pa je onda Narodna banka, središnja naša banka uvela i graničnu pričuvu koju je mijenjala tri puta tokom 2006. godine i da bi se ta pričuva povećala na 65% za za ono prekoračenje preko 12%. Uvela je također i minimalnu deviznu likvidnost što je uobičajena mjera kod poslovanja banaka. Međutim ni toga se banke nisu držale, pa je onda još morala uvesti posebnu obaveznu pričuvu od 55% na obaveze banaka su osnova obaveze obaveze dužničkih vrijednosnih papira jer se i s time počelo na financijskom tržištu lijepo trgovati je li, pa se i na taj način fino došlo do novca. Da bi izbjegli mjere Narodne banke pod naše poslovne banke su osigurale dodatna sredstva za financiranje svojih plasmana na tržištu i to iz povećane štednje, ali isto tako i iz restrukturiranja obaveza, jer su svoje devizne obaveze zamijenile sa kunskom i to uz valutnu klauzulu pa im je onda Narodna banka uzvratila u rujnu 2006. i u ukupne devizne obaveze uključila i kunske obaveze sa valutnom klauzulom. Dakle, po mojoj ocjeni to je jedna vrlo složena monetarna situacija gdje je Narodna banka štiteći proklamiranu politiku morala poduzimati takove mjere i po mojoj ocjeni trebale su biti još strože. I pored zaoštrenih mjera visoki iznosi dokapitalizacije i rast domaće štednje omogućile su bankama nastavak kreditnih plasmana pa je stopa rasta plasmana povećana sa 17% u 2005. na 24,7% u 2006. i ako se ako se isključi naravno tečaj na kraju 2006. godine. Na te aktivnosti banaka Hrvatska je narodna banka u prosincu 2006. odgovorila daljnjim mjerama i to blagajničkim zapisima kod Hrvatske narodne banke. Osnovica za upis čini porast plasmana iznad 12%, a stopa obaveznog upisa blagajničkih zapisa iznosi 50% i koliko ja znam Narodna banka i sada te mjere i dalje primjenjuje. Banke su radi toga usmjerile svoje gospodarske klijente na zaduživanje u inozemstvu kod svojih vlasnika. Iako je to vrlo dobra situacija da se naša poduzeća direktno zadužuju u inozemstvu, ali promislite oni su umjesto da našim poduzećima daju kredite lijepo usmjerili ta poduzeća da dižu novce u inozemstvu i da zadužuju i sebe i naravno i državu na taj način. Zahvaljujući mjerama Narodne banke poslovne banke su povećale plasmane poduzećima i to po prvi puta u posljednjih 10 godina. Ti plasmani porasli su više nego što su plasmani stanovništvu. Potrebno je istaći da je tijekom 2006. godine rast potrošačkih cijena usporen za 1,6 postotnih Sve je to stvorilo povoljne uvjete za održavanje stabilnog tečaja kune prema euru i porast tečaja prema američkom dolaru. Temeljna inflacija je smanjena sa 3% u 2005. na 2,3% u prosincu 2006. Tečaj kune bio je tijekom 2006. godine stalno izložen aprecijacijskim pritiscima radi priljeva kapitala iz inozemstva. Središnja banka je na deviznim aukcijama od poslovnih banaka otkupila 995 milijuna eura i dodatno 208,2 milijuna eura za potrebe transakcije preuzimanja "Plive" Zbog mjera Središnje banke koje su poskupile inozemne izvore financiranja i povećane kunske …/Govornik se ne razumije./… ubrzati rast monetarnih agregata. Kao što je gospodin viceguverner ovdje istakao primarni novac porastao je tokom 2006. godine za 14,7%, pored deviznih intervencija i transakcija, kreiranja i povlačenja primarnog novca odvijao se redovnim tjednim obratnim …/Govornik

Moram naglasiti da je vanjsko trgovinska razmjena naše zemlje i u 2006. bila negativna. Uvoz je veći od izvoza, a platni deficit povećan je za 7,6% bruto domaćeg proizvoda. Inozemni dug također je porastao, iznosi 29,1 milijardu, ali u strukturi toga duga država je smanjila svoj dug i on je spao na 6,6%. Narodna banka je također uredno poslovala sa međunarodnim pričuvama što je jedan od osnovnih zadataka i međunarodne pričuve koncem godine iznosile su 8,7 milijardi. I završio bi s time, da je naša središnja banka uredno vodila platni promet banaka, da je uredno vodila trezorsko poslovanje, da je sama ostvarila u svojem poslovanju višak prihoda nad rashodima i da je u skladu sa zakonom jedan dio tih sredstava izdvojila u državni proračun, a drugi dio u pričuve. Po mojoj ocijeni Hrvatska narodna banka je uredno izvršila svoje zadaće koje su joj zakonom postavljene. I gospodine potpredsjedniče, ja ću svakako podržati izvješće Narodne banke evo, o kojemu danas raspravljamo. Riječ ima uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Prva rečenica Godišnjeg izvješća za 2006. godinu Hrvatske narodne banke glasi: Visok gospodarski rast, niska inflacija, stabilan tečaj i nastavak smanjivanja proračunskog manjka ključna su pozitivna obilježja makro ekonomskih kretanja 2006. godine. Gospodarski rast se ne može nažalost smatrati visokim niti dovoljnim već potpuno nedovoljnim za ozbiljan gospodarski iskorak. Sve nove članice Europske unije bilježe znatno veći gospodarski rast. Susjedna Slovenija 5,6, Rumunjska 7,7, ili rekordni gospodarski rast Estonije od gotovo 12 ustvari 11,9%. …/Govornik se ne razumije./… tečaj ima svoju cijenu koja nikako ne odgovara našem gospodarstvu jer guši ozbiljni izvozni rast i stabilnost platne bilance s inozemstvom, a istodobno stimulira uvoz roba i usluga iz inozemstva. Nastavak proračunskog manjka je možda točan ali je potpuno nerealan jer njegovo dugotrajno smanjenje moguće je jedino povećanjem opsega novostvorenih vrijednosti. banke kroz proteklo razdoblje bila je više nego žalosna i loša, jer za manjkavu ili nikakvu kontrolu poslovanja financijskog sektora za koji je bila zadužena Hrvatska narodna banka nije nitko odgovarao, nije bilo niti jedne ostavke bar iz moralnih razloga, već su odgovorne osobe postale vice guverneri Hrvatske narodne banke a mnogi od njih još su na odgovornim mjestima u Hrvatskoj narodnoj banki i o tome bi se tu trebalo govoriti. Ukupna sanacija bankovnog sektora iznosila je 5,5 milijardi dolara, a banke su …/Govornik se ne razumije./… svega 3,9 milijardi odnosno odnosno 3,9 milijardi sve pod potpuno nerealnom pretpostavkom da mi nismo sposobni voditi niti snositi rizik iz poslovanja financijskog sektora. Sada kada se strane banke razmeću plasmanima i preko 20% godišnje, stambeni krediti oko 39%, pretežno u stanovništvu i Hrvatska narodna banka vodi mali rat s poslovnim bankama pokušavajući plasmane administrativnim mjerama zadržati u okvirima 12% godišnjeg rasta. Misija je potpuno nemoguća, strane banke prijete ustavnom tužbom iz formalno pravnih razloga a suština je u prevelikoj ponudi strane robe mahom iz zemalja gdje je sjedište stranih banaka koje što je i razumljivo, potiču kupovinu svoje robe u Republici Hrvatskoj posebice putem kartica, bilo kreditnih, revolving i otplate putem rata koje banke nude i bonitetnim i nebonitetnim klijentima i tako pružaju neograničenu mogućnost zaduženja. Ukupna zaduženost stanovništva prešla je nedavno 100 milijardi kuna a procjenjuje se da je dug po karticama banaka negdje oko 50 milijardi. Nikad nije kasno da se nešto propusta nauči. Ako se možda ne može stanje stvari vratiti na početak kada bi 5,5 milijardi uloženih u tada pretežno državne tvrtke saniralo istodobno tvrtke i banke zadržalo mnoga radna mjesta i vlasništvo bar nad većinom bankovnog sektora. Rezultati poslovanja Hrvatske narodne banke u 2006. godini, što je vidljivo i iz izvješća kretali su se u granicama mogućeg i činjenica da je više od 93% banaka u stranom vlasništvu i da utjecaj Hrvatske narodne banke ne može biti veći nego što je sada uvažavajući postojeće odnose. banka može učiniti za građane Republike Hrvatske sukladno zakonu ali ne čini dovoljno kod nadzora nad poštivanjem zakonitosti u poslovanju bankovnog sektora jesu građani prepušteni u cijelosti tražiti zaštitu svojih prava koja su povrijeđena u banci koja ih je i prouzročila Naime, Zakonom o bankama Hrvatska narodna banka ovlaštena je u okviru svojih nadzornih nadležnosti nad bankama provjeravati pridržava li se banka općenito dobrih poslovnih običaja, objavljenih općih uvjeta poslovanja i ugovora koje je sklopila sa svojim klijentima, ali nije dužna rješavati pojedinačne reklamacije klijenata banke. Tu je obveza Hrvatske narodne banke da osigura nadzor nad poštivanjem zakonitosti u poslovanju banaka banaka prema njihovim klijentima, ne upuštajući se u pojedinačne slučajeve već sagledavajući cjelinu ali u ovom izvješću nema nikakvih podataka što je konkretno napravljeno na tom planu. Problema na relaciji između poslovnih banaka i njihovih klijenata ima podosta i kao što smo čuli u ovoj sabornici kod rasprave o novom Zakonu o zaštiti potrošača, poslove neovisnog regulatora koji bi bio zadužen da prati pojave na tržištu i donosi mjere koje bi sprječavale samovolju bankovnog sektora, nitko ne obavlja jer za nadzor poslovanja između banki i njihovih klijenata kako sada stoje stvari nije nitko niti nadležan, pa u slučajevima povrede prava klijenta preostaje samo sud kao institucija, a ne treba isticati koliki je to problem za prosječnog građana kojemu nedostaje znanja i novca za vođenje spora. Strašno je da sve navedeno znaju i banke, pa se tako i ponašaju ne bojeći se većih problema jer se klijenti ionako teško odlučuju na spor s bankom. Bankama je što je i razumljivo primarni cilj i zadatak osigurati što veći profit, a u uvjetima visoke potražnje od strane od strane potrošača klijenata kako neopravdani tako i opravdani nisu u njihovom prioritetu. Stoga je uloga Hrvatske narodne banke u sprječavanju kršenja prava građana klijenta klijenta banaka nemjerljiva i od nje se očekuje da napravi sve kako bi se imenovao neovisni regulator koji, regulator bilo u okviru Hrvatske narodne banke ili izvan nje slično kao što je HANFA za financijske usluge u koje spadaju vrijednosni papiri, osiguranje i fondovi jer ionako njen utjecaj na banke u pretežno stranom vlasništvu nije sukladan potrebama građana Republike Hrvatske. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine vice guverneru, kolegice i kolege! Hrvatska narodna banka instrumentima monetarne politike može u velikoj mjeri utjecati na ekonomska kretanja, gospodarski razvoj i opću konsolidaciju države. Zbog toga su u izvješću Hrvatske narodne banke makro ekonomska kretanja i stupanj gospodarske i ukupne društvene aktivnosti prikazani u uvodnom dijelu jer se temeljem njih može ocijeniti uspješnost poduzetnih mjera i instrumenata monetarne politike. Isto tako monetarna politika ma koliko bila neovisna od raznih političkih utjecaja mora biti u funkciji realizacije ciljeva zacrtanih strategijom ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja. Ako su stalan gospodarski rast, niska inflacija, stabilan tečaj i nastavak smanjivanja proračunskog deficita glavna obilježja makroekonomskih kretanja u 2006. godini onda je Hrvatska narodna banka u svom dijelu u prošloj godini izvršila svoju zadaću. I to instrumentima monetarne politike. Kako je u 2006. godini Hrvatska narodna banka uz održavanje niske inflacije i stabilnog tečaja bila usmjerena i na usporavanja rasta inozemnog duga instrumentima monetarne politike izravno se destimuliralo novo zaduživanje poslovnih banaka u inozemstvu. Tako je Hrvatska narodna banka nastavila sa primjenom granične obvezne pričuve uz dodatno povećanje stope sa 40 na 55 posto i proširenje obuhvata primjene. Uz to tijekom 2006. godine izmijenjeno je i dopunjeno niz propisa iz područja bonitetne regulative, uvedene posebne obveze pričuve i upis obveznih blagajničkih zapisa Kako su ekonomski pokazatelji dostignutog razvoja kao što su rast bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje, zaposlenosti i drugo već komentirano prethodnim izlaganjima a u izvješću Hrvatske, a a i u izvješću predstavnika Hrvatske narodne banke ja ih u svom izlaganju ne bih ponavljala no zahvaljujući mjerama Hrvatske narodne banke došlo je do promjena u strukturi aktive banaka. No mislim da treba spomenuti povećanje učešća depozita kod Hrvatske narodne banke, trezorskih i blagajničkih zapisa i vrijednosnih papira dok krediti ostalim korisnicima u apsolutnom iznosu i dalje čine preko 50% aktive. Kad već govorim o kreditima moram naznačiti da se za razliku od ranijih godina u 2006. godini intenzivirao rast kredita poduzećima i prvi put u zadnjih 10 godina njihova stopa rasta 26,1% premašila je stopu rasta kredita odobrenih stanovništvu. Krediti poduzećima u 2006. godini povećali su se za 16,2 milijarde kuna što je više nego njihovo kumulativno povećanje u zadnje tri godine. Krajem godine krediti odobreni poduzećima premašili su 78 milijardi kuna i ako su se pametno iskoristili pametno iskoristili i ako se pametno iskoriste mogu postati inicijatori budućeg gospodarskog rasta. Ako uporaba kredita omogući njegovo vraćanje i ostvarivanje neke dodatne vrijednosti onda su krediti nosioci i pokretači razvoja. Pri tome je svakako bitno, a to je i temeljna odrednica aktivnosti Hrvatske narodne banke da se usporava zaduživanje u inozemstvu a potiče kreditiranje iz domaćih izvora kapitala. Sigurno je da će neki, a neki već i kažu da nije važno gdje se zadužujemo da li u inozemstvu ili i na domaćem novčanom tržištu? Da je dug dug. A evo ja se s takvom konstatacijom ne bih složila jer ipak je domaće tržište pod kontrolom Hrvatske narodne banke. Na njega možemo utjecati mjerama naše domaće domaće monetarne politike bez obzira što je većina bankarskog kapitala u stranom vlasništvu jer one posluju pod uvjetima i u našim zakonskim okvirima. Uz konstataciju da su ciljevi postavljeni pred Hrvatsku narodnu banku postignuti dakle završen stabilan tečaj kune, održan prihvatljiv nivo inflacije i stabilizirane kamate na kredite možemo u cijelosti prihvatiti predloženo izvješće Hrvatske narodne banke. Međutim evo ja bih se evo još na kraju kratko osvrnula na rezultate ankete o pouzdanju, očekivanju i raspoloženju potrošača koju Hrvatska narodna banka evo radi prema metodologiji Europske komisije. tendencija rasta povjerenja od 2005. godine i u 2006. godini, povjerenja građana kada se anketa provodi svaki mjesec i to kako na području ukupne ekonomske situacije u Hrvatskoj tako i kod ispitanika osobno i u njihovom domaćinstvu. U porastu je optimizam, povjerenje i raspoloženje građana što je još jedan dokaz da ova naša Vlada vodi Hrvatsku u dobrom pravcu, u pravcu stabilnog gospodarskog razvoja i općeg osobnog boljitka građana na putu u Europu. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. **Šeks, Vladimir